кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат включени в седмичната Програма за работа на Народното събрание следните допълнителни точки: 1. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по здравеопазването на 5 юли 2017 г. Предлагаме това да стане точка втора за днес, четвъртък, 6 юли 2017 г.

Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители на 10 май 2017 г.; Пламен Христов, Албена Найденова, Полина Цанкова на 12 май 2017 г.; Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г.; Христиан Митев и група народни представители на 4 юли 2017 г. Предлагаме това да бъде точка първа утре, петък, 7 юли 2017 г. едно уточнение – предвидената и гласувана за днес точка втора – Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, внесен от Министерския съвет на 9 юни 2017 г., който е приет на първо гласуване на 28

На 5 юли 2017 г. е постъпил и раздаден на народните представители общ проект на Законопроектите за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приети

предложения да бъде 10 дни от представянето на Общия проект. Срокът е до 17 юли 2017 г., включително.

„Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати.“ Комисията бе конституирана за срок от два месеца. Само ще внеса едно уточнение, че докладът, който сме представили на Вашето внимание и с който ще запозная залата е разделен на три основни части основен доклад с две приложения. Приложение № 1, в което сме коментирали законодателната инициатива на омбудсмана и КНСБ с приложени становища на възможно голям брой засегнати страни и организации. Втората част – Приложение № 2, сме излезли с предложение за обща законодателна инициатива, тоест предложения, около които всички се обединихме,

„Задачата на Комисията е да събере, обобщи и анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите. По време на първото си заседание народните представители се обединихме около идеята въз основа на идентифицираните проблеми да се инициират промени в действащото законодателство (въпреки че това не бе предмет на решението), които в крайна сметка да допринесат за предотвратяване и намаляване на случаите на неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения на работниците от техни работодатели. На първото ни заседание, проведено на 10 май 2017 г. информация за случаите на дължими, но неизплатени заплати бе представена от омбудсмана на Републиката – госпожа Мая Манолова, от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ госпожа Румяна Михайлова и от директора на Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите към НОИ госпожа Ваня Борисова. В изказването си госпожа Манолова подчерта, че темата с некоректните работодатели в България е от десетилетия. Никой досега не се е наемал да реши този проблем. Анализът на описаните в жалбите случаи показва, че са налице пропуски в законодателството, които дават възможност на непочтени и некоректни работодатели да се възползват от тях, а именно: При възникване на финансови затруднения, често работодателят прехвърля предприятието си на социално слабо лице, обикновено това лице е от ромски произход. Такъв е случаят с „Еко скарпе“ ЕООД, при който в началото на 2017 г. собственикът, италиански гражданин, прехвърля дружеството, ведно с прекратилия дейност цех в с. Ветрен, област Пазарджик на жена с адресна регистрация в с. Крива бара, област Монтана. При проверка в Търговския регистър се установява, че същата жена притежава или участва в управлението на общо 22 фирми. 2. Няма пречка, според действащото законодателство, работодателят да прехвърли фирмата си и да продължи да работи на същото място със същите машини, със същата производствена дейност, но вече под друга фирма и под друго име. Такъв е случаят с „Абонданца“ ЕООД, град Дупница. 3. Макар работодателите при неплатежоспособност да са длъжни да поискат откриване на производство по несъстоятелност пред съответния съд, те не го правят и по този начин ощетяват работниците си, на които не са изплатили трудовите възнаграждения и обезщетения. Това е така, тъй като по време на забавянето се прехвърля цялото имущество и работниците пропускат сроковете, в които могат да претендират изплащането на вземането си от Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите. В същото време работниците нямат право да искат откриване на производство по несъстоятелност, макар понякога да са кредитори на работодателя със суми в голям размер, например от 10 000 и повече лева. Друг проблем, който е индифицирал омбудсманът от жалбите, които са постъпили при нея, е, че макар и да не са заплатили трудовите възнаграждения, обезщетения на работниците и служителите, некоректните работодатели могат без проблем да участват да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители. Според омбудсмана дейността на Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите е неефективна и неефикасна. По данни от самия Фонд от 250 млн. лв., събрани от този момент в него, за 2016 г. са изплатени суми на работници и служители, възлизащи на 2 млн. лв. Това е така, тъй като законовото изискване за тримесечен срок между прекратяването на трудовото правоотношение и влизането в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност е условие, което практически не може да бъде изпълнено. Самият работник не може да иска откриване на производство по несъстоятелност, а то започва по искане на работодателя или на друг кредитор. От друга страна, самото съдебно производство е бавно и на практика този срок е почти непостижим. Инспекцията по труда няма правомощия след прекратяване на трудовите правомощия да издава принудителни административни мерки по отношение на неизплатени обезщетени отпуски и трудови възнаграждения. За разрешаване на така очертаните проблеми госпожа Манолова информира народните представители, че тя и Конфедерацията на независимите синдикати в България, са внесли предложение до председателя на Народното събрание, с Вх. № 739 02 от 20 април 2017 г., за изменение и допълнение в Кодекса на труда, Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за обществените поръчки, Закона за гарантираните вземания на работниците и служители при несъстоятелност на работодателя, Закона за задълженията и договорите и Закона за особените залози. Накратко, предложенията за законодателни промени се отнасят до следното: привилегированите кредитори; - да се създаде облекчена процедура, чрез която без съдебни дела, работниците да се снабдяват с изпълнителен лист за дължимите към тях суми от съответните ведомства на работодателя; да се осигури реален достъп на работниците до Фонда за гарантирани вземанията на работниците и служителите, като срокът за прекратяване на трудово правоотношение до влизането в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност бъде удължен от 3 месеца на 1 година; да не бъдат допускани до участие процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители фирми, които не са се издължили на своите работници; - да се разширят правомощията на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“

в презентацията си очерта една тенденция в годините по този въпрос. В изложението си тя подчерта, че забавеното изплащане на заплати или не изплащането им, от една страна, е проблем, свързан както с нормалното оцеляване на работещите и техните семейства, от друга страна, е едно от ярките проявления на сивата икономика. По този начин се поставят в една неконкурентна среда некоректните пред коректните работодатели. През периода 2009 г. – 2011 г. в страната са установени от Главна инспекция по труда хиляди предприятия със забавени възнаграждения. В резултат на това са предприети конкретни действия за преодоляването на този проблем, а именно: - със собствени финансови средства през 2012 г. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ изгражда специализиран софтуер за проследяване изплащането на забавени възнаграждения. Целта е да осигури актуално текуща информация за обектите на контрол, които, след извършени проверки, е установено забавено изплащане на трудовите възнаграждения. По този начин се осъществява своевременно последващ контрол веднага, след изтичане на срока на даденото задължително за изпълнение предписание за изплащане на възнагражденията. - Проверява се задължително и с приоритет всеки сигнал за забавени трудови възнаграждения, независимо от начина на подаване, включително и анонимен. В резултат на предприетите от Главна инспекция по труда мерки през годините значително намаляват случаите на неизплатени трудови възнаграждения. Така от общата сума на забавени възнаграждения, установена за периода от 2012 г. до настоящия момент, възлизаща на 322 млн. лв., са изплатени 30 млн. лв. забавени възнаграждения. През същия период са съставени 5446 броя акта за установяване на нарушения, свързани със забавени трудови възнаграждения, като сумата по влезлите в сила наказателни постановления възлиза на 7 млн. 963 хил. 404 лв. Тази тенденция към намаляване на случаите с неизплатени заплати е видна и по икономически дейности. Следва да се има в предвид, че тези данни значително се влияят от броя на предприятията в икономическата дейност, от броя на заетите в тях, от размера на възнагражденията, които работодателите им са забавили, както дори и къде са разположени съответните работодатели.“ В Доклада сме приложили, колеги, в табличен вид измеренията в годините. Ще си позволя съвсем накратко да Ви запозная с най-фрапиращите случаи по: „Икономически дейности и сума на забавените възнаграждения за 2012 г.

10 млн. 62 хил. 676 лв.; строителство на сгради – 17 млн. 705 хил. 619 лв. Най-големият брой предприятия със забавени трудови възнаграждения на работниците са в търговията, тъй като там оперират и най-голям брой стопански субекти. Икономическите дейности и броят предприятия със забавени възнаграждения – съответно започват с търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети – 764 броя предприятия; ресторантьорство – 659 и така нататък. Тенденцията, която сме очертали в Доклада от 2012 г. до 2016 г. е, че, ако през 2012 г. броят на тези предприятия е бил 2811, то през 2016 г. техният брой вече става 453, тоест виждате едно значително намаляване. По отношение на броя на ощетените работници – през 2012 г. са били 261 хил. 315, като през 2016 г. техният брой намаля на 56 хил. По отношение на трудовите възнаграждения броят в сума на забавените трудови възнаграждения през 2012 г. е бил 126 млн. 895 хил. 689 лв., докато в края на 2016 г. сумата пада на 22 млн. 164 хил. 676 лв. Според Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ причините за забавяне на изплащането на трудови възнаграждения, изтъкнати от работодатели, при оспорване на техните актове, са следните: междуфирмена задлъжнялост; задължения към банки и други кредитори; запори на сметки или учредяване на особени залози; липса на пазари; при здравните заведения – липса на обезпеченост на дейността средства от Касата; при учебни заведения – недофинансирани делегирани бюджети, не преведени средства по проекти и програми; при предприятията, които осигуряват временна работа – неизплатени средства от предприятия в чужбина. Проблемите, които пречат за ефективността на контрола, са идентични с някои от тези, посочени от омбудсмана на Република България, а именно: 1. Прехвърлянето на дялове на фирми на неплатежоспособни лица. Работодатели с адреси постоянно местоживеене в чужбина и липса на определено длъжностно лице за контакт с Инспекцията по труда. 3. Работодатели, които се укриват от контролните органи. 4. Налагането на обезпечителна мярка запечатване на предприятието на работодателя, като по този начин този начин контролните органи са лишени от достъп до документите на предприятието, за да извършват такива проверки.“ Цитираните случаи са едни от станалите широко известни публичното пространство фирми с такива проблеми. „С оглед на така очертаните проблеми при контрола, осъществяван от Инспекцията по труда, се предлагат следните законодателни решения, а именно. агенция „Главна инспекция по труда“ след прекратени трудови правоотношения. 2. Въвеждане на срокове за изплащане на обезщетения след прекратяването на трудовите правоотношения, остатъкът на възнаграждението по чл. 245 от Кодекса на труда. 3. Допълване на категориите работодатели, определени в чл. 412а, които могат да носят административнонаказателна отговорност като самостоятелни субекти. 4. Разширяване обема на видовете нарушения, които ограничават правото на участие в обществени поръчки, като тук се включи и нарушението „работа без трудов договор“. Госпожа Ваня Борисова – директор на Фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите, информира народните представители, че към настоящия момент Фондът разполага със средства, които биха могли да бъдат използвани за изплащане на гарантирани вземания в размер на 257 милиона лева. Средствата се съдържат в портфейл от държавно гарантирани облигации с различен матуритет като по този начин се реализира доста добра доходност. За 2016 г. Фондът е изплатил малко над 2 милиона лева гарантирани вземания на 488 работници и служители от дружества, обявени в несъстоятелност от общо 508 подадени заявления. Следователно 64 лица са получили отказ за изплащане. В изложението си госпожа Борисова подчерта, че за разлика от очертаната от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ низходяща тенденция, то при Фонда от началото на неговото създаване през 2005 г. до настоящия момент възходяща тенденция, тоест увеличаване на сумите на изплащане на гарантирани вземания. Причината за това е, че в началото Фондът е твърде непопулярен, а освен това и подзаконовият нормативен акт, който е променян многократно, не е уреждал достатъчно добре процедурите по уведомяване, съответно по провеждане на проверките, събиране на доказателства. Ежегодно Фондът изплаща по-големи суми, независимо от констатираното намаляване на броя на некоректните работодатели. Една трета от отказите за изплащане на гарантирани суми се дължат на изтичане на 3-месечния срок от прекратяването на трудовото правоотношение до датата на вписването в Търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност. В тази връзка може да се обсъди възможността за удължаване на този срок, както и на срока, в който следва да бъдат подавани заявленията до Фонда. На заседание, проведено на 17 май 2017 г., народните представители изслушаха представителите на синдикалните организации на работниците – Конфедерация на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ и на национално представените работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Съюза От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България господин Чавдар Христов – вицепрезидент, подчерта, че проблемът с неизплатените заплати в България има голяма социална значимост. С оглед на изнесените данни от Инспекцията по труда случая е налице явление, което дори и в малки размери дава отражение в други обществени отношения – осигурителни, фискални, в потребление, в икономическия оборот. Ето защо те считат, че единственият начин да се преустанови или да се намали, да стане обществено поносим този проблем, е комплекс от законодателни мерки, съобразени с Конституцията, която казва: „Всичко, което е заработено, трябва да бъде изплатено!”. Тя не казва кой да го изплати, което е много съществен момент. Трябва да бъде изплатено от този, който дължи – тоест от работодателя. По отношение на Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите застъпиха становището, че неговата роля е социална, а не да управляват и да трупат пари. В тази връзка следва да се обмисли възможността за промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя не само по отношение на удължаване на съответните срокове, но и по отношение на основанията, при които може да се изплащат трудови възнаграждения и обезщетения на работници и служители, чиито работодатели са изпаднали във финансова криза. Господин Божидар Митев от Конфедерацията на независимите синдикати в България представи проблемите с неизплатените трудови възнаграждения в рудник „Бабино” към „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД. През последните две години практически там няма колективно договаряне, няма никакъв социален диалог, заплатите се получават със закъснение от два, три, четири месеца. Императивно изискване на Закона е, че ако договореното трудово възнаграждение не се извърши в рамките на установения с индивидуалния договор или със Закона срок, работодателят дължи лихви. последните пет години лихви въобще не са изплащани. Според него назрява много сериозно напрежение в Югозападна България сред миньори и енергетици, нещата са стигнали до предела. Освен това голяма част от работниците не са получавали работно облекло от три-четири години. Преди три или четири месеца дадоха на една част от работниците. Господин Ивелин Желязков – директор на дирекция „Тристранно сътрудничество“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България, изрази общото мнение на организациите на българските работодатели, съгласувано с колегите. Той се позова на думите на господин Христов, че не твърдят, че има епидемия, която може да ни умори, но според работодателските организации тази епидемия може да стане реална, ако се приемат предлаганите България и Конфедерацията на независимите синдикати в България законодателни промени. Забавените за 2016 г. трудови възнаграждения възлизат на 23 милиона лева, а платените възнаграждения са в размер на над 3 милиарда лева, тоест съотношението е 1:1000 в полза в полза на коректните работодатели. Заради отделни случаи на некоректни платци се създава риск да бъде наказано огромното мнозинство коректни български работодатели. Тези, които имат възможността да направят нещо нерегламентирано, те ще се опитват да го правят. Те по правило не членуват в представителни организации, не искат да излязат на светло и да се покажат. С подобни мерки ще се демотивират и останалите работодатели, които ще си кажат: „Защо аз да съм този, който ще плаща всичко за всички, а някой друг, за сметка на такива като мен, ще си прави каквото намери за добре и от това няма да последва никаква санкция за него?“ Становището на работодателските организации по отделните предложения за законодателни промени е отразено в Приложение № 1 към настоящия доклад, в което са отразени и становищата на всички заинтересовани страни.

за изменения и допълнения в Кодекса на труда, Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за обществените поръчки, Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закона за задълженията и договорите и Закона за особените залози беше разгледано и обсъдено на заседание на Комисията, проведено на 7 юни 2017 г. Различните институции и организации, имащи отношение по посочените промени в законодателството, предоставиха своите становища по предложението, които са отразени в Приложение № 1 към настоящия Доклад. В хода на обсъждането народните представители се обединиха около предложенията за създаване на облекчена процедура, чрез която работниците и служителите да могат бързо да се снабдяват с изпълнителен лист за дължимите към тях суми на основата на влезли в сила предписания на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“; за осигуряване на достъп на по-голям брой лица до Фонда за гарантиране вземанията на работниците и служителите чрез удължаване на съответните срокове; за недопускане до участие в процедури по обществени поръчки като изпълнители и подизпълнители фирми, които не са се издължили на своите работници; за засилване на контролните функции на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ за установяване на забавени плащания на работодателя по вземания, произтичащи от трудови правоотношения. Законодателните промени, по които народните представители са постигнали съгласие, са отразени в Приложение № 2 към настоящия доклад и ще бъдат внесени като общ Законопроект на всички политически сили в Народното събрание.

На заседание, проведено на 28 юни 2017 г., Докладът за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати беше приет с 10 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ и предлага на Народното събрание да приеме следния проект за решение: РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Благодаря на Комисията за подробната работа, за аргументите и за хората, които са участвали в обсъжданията. Имате думата за изказвания по Доклада. Господин Крум Зарков – заповядайте.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 защото първият въпрос, на който трябва да си отговорим е, имаше ли смисъл от тази Комисия? Важно е да се припомни как започна тя – инициативата дойде отвън, инициативата беше на омбудсмана на Републиката, както и на Конфедерацията на независимите синдикати в България – КНСБ, които поставиха на дневния ни ред острия проблем за хора, които добросъвестно изпълняват своите трудови задължения, но не получават заплатите, които са заработили. БСП решихме да помолим за такава Комисия? Искахме да извадим този остър проблем, който – сигурни сме, всички познавате, и за който – сигурни сме, всички искате да решим, от острото противопоставяне, което цареше в тази зала, особено в началото на парламента и което най-вероятно ще продължи да цари, тъй като това е все пак един от аспектите на парламентаризма. Това не беше Временна комисия, която търси да разнищи или да създаде скандал – това беше Временна комисия, която търсеше решения. Вторият по важност е въпросът дали успя да ги намери тези решения? И според мен той заслужава сериозен отговор. В работата си установихме, че има, общо взето, два големи случая, в които не се изплащат заплати. И те заслужават различен отговор, тъй като са различни по своето същество. В единия случая става дума за работодатели, на които бизнесът върви, имат пари, но не плащат заплати по различни причини. Това са некоректните работодатели. В другия случай става дума за работодатели, които обективно срещат трудности в своя бизнес и не могат да изплащат заплатите. За тях е създаден специален фонд, има специална процедура – ще стигнем и до нея. В осемте групи проблеми, идентифицирани от Комисията след двумесечната ни работа, се вижда, че по-голямата част от случаите на неизплатени заплати засягат именно втория тип работодатели, които са изпаднали или са на път да изпаднат в несъстоятелност. Първият тип – това, което е некоректният работодател, мошеникът, този който не плаща и издевателства над трудовите си хора, е този, който фокусира общественото мнение. Това е проблемът, който всеки ден почти четем по вестниците, и виждаме основателни протести. На този проблем Комисията даде начало на решение увеличаваме правомощията на Инспекцията по труда, даваме различни гаранции, с които да се контролират тези некоректни работодатели. Дали обаче тези законови промени ще проработят? Аз съм сигурен, че ще ги подпишем бързо и ще ги внесем в залата. След широкото обсъждане, което направихме, те би трябвало да вървят бързо по законодателния ред. Въпросът дали те ще проработят, зависи от волята на изпълнителната власт, зависи също така от волята на това събрание, когато решим да гласуваме бюджета, защото ще трябва новите правомощия на Инспекцията по труда да бъдат обезпечени кадрово и финансово, за да проработят, и зависи от много други аспекти, които, за съжаление, надминават сегашния въпрос, а именно начина, по който функционира съдебната ни система, начина по който различните сиви петна в българския живот и икономика процъфтяват, вместо да се свиват. Но директно за нашата Комисия. Това, което не успяхме да свършим, и причината, поради която подписахме този доклад, одобрявайки го, но с особено мнение, че не можахме да отворим пътя към специалния ред, по който работници, които не са получили своите заплати, могат да бъдат обезщетени извън процедурата по несъстоятелност. Именно защото, тази процедура по несъстоятелност не гарантира в достатъчна степен правата на работниците, законодателят е предвидил специален ред. Създал е и специален Фонд – Фонд, който трябва да го кажем ясно – работи, и работи добре. Фонд, в който има достатъчно средства, за да се задоволят легитимните искания на работниците. Фонд, в който се акумулират средства с вноски на коректните работодатели, но те не са внасяли в него в последните години, поради простата причина, че той не се изразходва. милиона са по Закон в този Фонд. Той практически разполага с повече, само два милиона обаче са изплатени на работници през миналата година. Това е така не поради вина на Фонда, не поради вина на работниците, а защото условието за достъп до него е започване на процедурата по несъстоятелност. За съжаление, тази процедура по несъстоятелност тръгва трудно по няколко причини. Някои от тях са законови и можем да помогнем, други от тях са свързани с многобройните начини, по които може да се шиканира началото на тази съдебна процедура. Едно от решенията, които бяха предложени, и които Комисията не прие, за съжаление, е да се даде възможност работниците, както други длъжници на предприятието, да поискат отваряне на процедура по несъстоятелност пред компетентния съд. Аргументът, с който това беше отхвърлено, беше, че видите ли, може да се създадат някакви основания за злоупотреба – и работник, и работодател да се разберат, за да източат по някакъв начин Фонда. Този аргумент е неоснователен, тъй като тук става дума за молба, която се пуска до компетентния съд, и този съд ще прецени дали са налице обективните обстоятелства за започване на такава процедура, или не. Това беше пътят, по който можехме да отворим Фонда. Не го направихме, за съжаление. Този Фонд има смисъл, само ако стига до своята цел. Неговата цел, освен солидарната отговорност на различните работодатели, е именно да удовлетвори легитимни искания на работниците, защо те не могат да бъдат удовлетворени. Това е вторият път, който можеше да поемем, защото работниците са поставени на четвърто място в списъка на привилегировани кредитори в рамките на процедурата по несъстоятелност. До тях практически никога не се стига, до удовлетворяване на техните искания не се стига. Затова друго предложение, ако не приемем това за Фонда, или то може дори да е кумулативно, е да пренаредим този ред и да поставим работниците на първо място сред тези, чиито взимания трябва да бъдат удовлетворени в случай на фалит или несъстоятелност. Тези предложения бяха обсъди, за тях бяха събрани много – признавам, противоречиви становища, но е време да ги разгледаме отново, защото тази Комисия свърши половината работа, което е важно, но не успя да реши целия проблем, което е още по-важно. Затова още днес ние ще се възползваме от правото си, съвсем коректно го заявихме и на Комисията, да припознаем някои от предложенията, които бяха направени като ги обогатим и подобрим със становищата, които изслушахме, и да ги внесем като Проект на Закон за изменение на Търговския закон още днес. Още веднъж апелирам, нека да ги разгледаме бързо, тъй като тази дискусия се състоя, до голяма степен всичко горе-долу е на масата, време е да се вземе решение. Приключвам с това, че тази Временна комисия беше полезна, тя показа, че това Народно събрание може да работи, че е предложение на опозицията, което е прието, припознато и доразвито от управляващото мнозинство – има смисъл. Нека да се възползваме от подобен прецедент и занапред, но трябва да знаем, че още много предстои да се направи, за да не остават в България хора, които работят добросъвестно и не получават заплатите си за това. Благодаря Ви.

не съм съгласна с една част от Вашето изказване, което направихме в контекста на това, че искате да направите промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Фондът и самият Закон за гарантиране на вземанията са създадени през 2004 г. в отговор на Директива на Европейския съюз с основната цел да се гарантират вземанията на всички работници и служители, чийто работодатели са изпаднали в несъстоятелност. Самата идея на Фонда е да покрива риска от несъстоятелност, а не да покрива всякакви задължения, които работодателите имат към работниците и служителите. На практика Вие искате да промените философията на самия Закон, да отворите вратичката и да разширите обхвата на работодателите, които да се възползват от събраните средства във Фонда, а те не са никак малко, както казахте Вие – 257 милиона. Аз не съм съгласна с това предложение, защото на практика ще се получи така, че ние ще накараме некоректните работодатели да бъдат още повече некоректни и да се възползват от тази вратичка. Няма как тези тези средства, които са събрани от коректните работодатели, да бъдат раздадени на некоректните. Тези промени с отварянето на тази вратичка и промените, които смятате да предложите, както казахте преди малко, те няма да бъдат в полза нито на държавата, нито в полза на самите работници и служители и най-вече те ще бъдат във вреда на коректните работодатели, които години наред са внасяли вноски в този Фонд. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Найденова. Други реплики има ли към изказването на господин Зарков?

Уважаема госпожо Найденова, разбирам голяма част от Вашите аргументи. Ние ги обсъждахме и в Комисия, ще продължим да ги обсъждаме и занапред. Позволете едно уточнение. Няма да внасяме промени в този Закон, а в Търговския закон и няма да пипаме философията на Фонда, тъй като я разбираме достатъчно добре и Вие ни я обяснихте. Проблемът е друг и се възползвам от това, че Вие ми направихте реплика, за да дам примера с казуса, който добре познаваме – Русенската корабостроителница. десети месец съдът не започва не процедурата по несъстоятелност, а разглеждането му на молбата за започване на тази процедура. Това е големият проблем. Законът за Фонда е добре конструиран и по съответните европейски, и по съответните международни документи. Въпросът е, че в нашата действителност – доста тъжна, хората не стигат до него, въпреки че биха имали основания за това. Работникът от Русенската корабостроителница, който не е получавал заплатите си от декември, не може да се обърне към Фонда, защото процедурата не е започнала. Отговорникът за самата корабостроителница твърди, че няма основание за несъстоятелност, а съдът – отвод на единия съдия, липса на адвокат, ден след ден отлага с месеци. Това е голям проблем, защото ние сме поставили в същия този Закон срокове, при които работникът може да отиде пред Фонда, за да си поиска парите. Тези срокове текат,

обезщетенията си. Ще предложим да направим така, че работникът или част от работниците да имат възможност поне да влияят върху момента, в който започва тази процедура по несъстоятелност, тъй като тя е тази, която отваря пътя към Фонда. Това няма да създаде риск от злоупотреби, повтарям Вие ще се запознаете и с конкретното ни предложение. Вземаме предвид и Вашето становище, и тези на други хора, които го защитаваха. Няма да отвори път за злоупотреби, но, ако работодателят не но, ако работодателят не изпълнява законовите си задължения не само по отношение на заплатите, а по отношението на задължението, което има да поиска започване на процедура по несъстоятелност, когато е изпаднал в дълготрайни затруднения, нека и работниците да имат начин да влияят върху тази процедура – това едно. И втори път, ако все пак няма достъп до този Фонд, нека тези работници имат шанс в рамките на процедурата по несъстоятелност да удовлетворят своите искания. Бидейки четвърти се получава така, че някой, който има далеч по-малки вземания, може да ги превари. И последно, Фондът, давайки пари на работниците, не се лишава от тези пари, тъй като той стъпва в техните права и може в последващата процедура, която хипотетично е започнала, да си ги иска. Тоест Фондът няма да загуби от това нещо.

Благодаря Ви, господин Председателю. Това Народно събрание започна с нещо много полезно. Едно от първите важни неща, които направи, е сформирането на тази Комисия по въпрос, който не е от вчера. Този проблем е от десетилетия и тук според мен неправилно беше казано, че едва ли не по инициатива на омбудсмана е започнало разглеждането на проблемите. От „Атака“ в две предишни народни събрания сме внасяли законодателни инициативи. Правили сме своите предложения, но те, както ставаше с много други законопроекти на „Атака“, попадаха в чекмеджето на председателя и не излязоха оттам. Сега нашето удовлетворение и една от причините, заради които казваме, че участваме във властта е именно тази – че ще свършим редица полезни неща. С това започваме, ето едно полезно нещо в свършването, на което ние вземаме вече участие. Аз ще се присъединя към мнението, че атмосферата, в която работи Комисията, беше прекрасна, до голяма степен благодарение и на нейния председател госпожа Йорданова. Може би всички бяха водени от съзнанието, че стои един домашен проблем да го нарека, който не е партиен. Нямаше място вътре вътре за съперничества и показ на някакви партийни интереси, и нещо в тази връзка. Затова Комисията работи изключително конструктивно. За да се стигне до тази Комисия, проблемът имаше съответните натрупвания в годините. Всички Вие знаете при срещи с граждани, избиратели, на приемни и в самата предизборна кампания, проблемите за неизплащане на заплати и възнаграждения, бяха поставени пред всички нас многократно. Знаем с каква болка в очите, хората поставяха проблема, защото се касаеше просто до средства за техния живот, за месечни пари, които не бяха получавали от много време. Медиите също допринесоха за натрупвания, които да доведат до решаването на проблема, защото в годините най-редовно се съобщаваше за неизплатени пари в една или друга връзка от определени предприятия и фирми. Това натрупване доведе до една картина, която се очертава в Комисията – картина, която очерта, тук в Доклада беше споменато, едни цифри за около десет години общо неплатените стотици, хиляди левове,

тази година тенденцията се забързва, и за първите само 3 – 4 месеца сумата е по-голяма, отколкото неизплатените пари за изминалата година. Ползата от Комисията е двустранна не само защото се даде картина за първи път и се очертаха размерите на проблема, но и защото се очертаха мерките, които да се вземат като законодателна инициатива. Аз съм малко несъгласен тук да обсъждаме законопроектите, които ще бъдат внесени. Конкретно всеки един от тях ще дебатиран в пленарната зала тогава, когато му дойде времето и тогава ще проведем дебата – кое е добро, кое е лошо. Ще спорим, разбира се,

ще бъдат разработени, разбира се, от специалисти и внесени, както сме се разбрали, в Комисията, след като вземем партийната санкция от своите парламентарни групи и съгласуваме с тях нашето действие, ще внесем законопроектите на тези, които са безспорни общо, за да за да бъдат разгледани и в пленарна зала. Разбира се, всяка една от партиите и парламентарните групи ще има възможността да внесе и допълнителни такива, каквито счете, че са извън от това, по което ще постигне консенсус. Ние от „Атака“ винаги сме имали идеята да внесем текстове за криминализирането на деянието, което според мен е най-радикалното и най-силното средство за предпазване на обществото за предпазване на обществото от бъдещи такива деяния на работодатели. Така силно и много според нас действащо средство е и възможността на работниците да искат несъстоятелност на фирмите, което също беше идея, но по нея няма консенсус. Искам да Ви споделя впечатлението си при дебата. Бяха, и това беше достойнството на Комисията, поканени всички възможни заинтересовани страни синдикати, представители на отделни фирми, граждани и представителите на работодателските организации. Какво направи впечатление? Уважаеми колеги, не можете да си представите яростта и упоритостта, с която представителите на работодателските организации бяха против да се вземат мерки или пък не такива мерки, не радикални мерки за решаване на проблема. Стигна се до цинизъм в някои позиции и становища за това, че едва ли не някакъв минимален процент беше цитиран само 1% от заплатените възнаграждения е предмет на тези проблеми и видите ли 99% от заплатите се изплащали нормално и в срок, и такъв проблем едва ли не в държавата не съществува. Просто не можеше да не направи впечатление Но за този, дори ако щете 1%, стоят много съдби, много случаи на хора без средства за решаване на екзистенциални нужди. Така че този въпрос също беше поставен и мисля, че е огледан от всички страни и по някакъв начин бяха контрирани тези щения. Ще завърша с удовлетворението, което остана у мен, от това, че проблемът за първи път не е на ниво медии, не е на ниво наши отделни срещи с избиратели, а проблемът се решава комплексно, цялостно за първи път в това Народно събрание, с набелязване на съвсем конкретни мерки в изменението на законодателството, и от тук нататък ни чака втората фаза. нещата да продължат така консенсусно, както и досега в пленарна зала за обективирането на необходимото, което трябва да се направи в законодателството на Република България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: И аз Ви благодаря, господин Шопов, за изказването. Имате думата за реплики. Няма реплики към изказването на господин Шопов. Има думата за изказване господин Хасан Адемов. Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, искам да започна с това, че предметният обхват на дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати включваше един изключително сериозен социален феномен. Наричам го „феномен“, защото изработените и неизплатени заплати създават проблеми както за работниците и служителите, така и за работодателите. Неизплатените заплати на част от работодателите е един много важен елемент от сивата икономика и от нелоялната конкуренция, защото тези, които забавят или неизплащат работните заплати, имат конкурентно предимство пред останалите, които са коректни работодатели и изплащат отработените заплати отработените заплати в срок. Основната задача на Временната комисия беше да проучи и събере информация, да обобщи, и да анализира случаите на неизплатени заплати, тоест да направи една снимка на моментното състояние и на базата на получената информация, на базата на идентифицираните проблеми да излезе със законодателно решение, защото получаването на отработеното под формата на заплата, е конституционно закрепено право на работниците и служителите. Тук въобще не става въпрос за това кой трябва да плати, а става въпрос за това, че отработеното от работника и служителя трябва да бъде заплатено. Аз искам да се спра на част от идентифицираните проблеми и на решенията, защото Комисията се постара и постигна според мен надпартиен консенсус по по-важните идентифицирани Въпросът, който искам да засегна, е по отношение на контролните функции на оторизиран държавен орган в лицето на Главната инспекция по труда. Уважаеми колеги, част от правомощията на Главната инспекция по труда трудно могат да бъдат реализирани, защото Главната инспекция по труда в момента разполага с щат по-малко от 350 човека, като една много малка част от тях са трудовите инспектори, а предприятията, които трябва да проверява Главната инспекция по труда, са над 250 хиляди. Сами разбирате невъзможността с такъв щат Главната инспекция по труда да може да изпълнява своите ангажименти съгласно Кодекса на труда, съгласно Закона за насърчаване на заетостта, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Какво имам предвид? Главната инспекция по труда например няма възможност да изпълнява контролни функции след прекратяване на трудовото правоотношение.

Именно в тази посока са насочени усилията и промените, които Временната комисия предлага за изменение и допълнение на Кодекса на труда, са точно в тази посока: разширяване на правомощията на Главната инспекция по труда – да имат право на контролни функции след прекратяване на трудовите правоотношения, от една страна, и, от друга страна, да има срок, в който работодателят да изплаща трудовото възнаграждение. На следващо място. Искам да кажа няколко думи по въпроса, който беше коментиран тук от колегите, които се изказаха преди малко – Фондът за гарантиране на вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя. Уважаеми колеги, този Фонд е работодателски Фонд. Той е създаден за солидарност между работодателите. Неслучайно осигурителната вноска е само и единствено за сметка на работодателите. Този Фонд е създаден, когато работодателят, който внася редовно осигурителни вноски в този Фонд, когато изпадне в състояние на тежка и критична ситуация на базата на

има некоректни работодатели, които, както беше казано тук преди малко, независимо от изискването на Търговския закон – „30 дни след изтичане последния падеж по дължимото плащане, работодателят е задължен да иска процедура по обявяване в несъстоятелност“. Независимо от законодателния текст, няма решение на този въпрос, няма случаи, в които работодателят да бъде санкциониран, независимо от това, че не е поискал процедура по обявяване в несъстоятелност. Защо тази процедура е изключително важна? – Защото от нея следват възможности за работника или служителя да се възползва от правата си чрез Фонда за гарантиране на вземания. Защо това е така? Защото в рамките на три месеца след прекратяването на трудовото правоотношение работникът и служителят има права по този Закон. И затова предложенията, които се правят в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, са в посока на това да бъдат удължени двата срока. Единият срок – тримесечен, да бъде удължен на шест месеца, другият – двумесечен, в който работникът или служителят има право да си подаде заявлението във Фонда, от два месеца на три месеца. Надяваме се, че тези предложения, които се правят, които бяха приети с консенсус, ще бъдат подкрепени от Народното събрание. Трудно можем Трудно можем да бъдем убедителни, че всички тези предложения ще решат проблемите с неизплатените заплати, но искам да Ви кажа едно число, което е много важно. През последните години от 2012 г. до 2016 г. от 322 милиона дължими, но неизплатени работни заплати, около 300 милиона след намеса на Главна инспекция по труда, са изплатени. Тоест само 22 милиона са тези, които не са изплатени. Но независимо от това дали са 22 милиона, или 2 милиона, или 200 лв., когато работникът или служителят имат такъв проблем, това е сериозен проблем за него. Аз съм убеден, че направените предложения ще помогнат, независимо от това, че няма да решат напълно проблема. Важното е да бъде минимизиран този проблем, за да може коректните работодатели да са повече от некоректните и работници и служители да могат да си получат навреме изработеното. Трябва да отбележим и тенденцията, която се наблюдава през последните години: от 2012 г. до 2016 г. броя на предприятията от близо три в които има некоректни работодатели, намалява на около 450, съответно броят на ощетените работници и служители от 260 хиляди, намалява на около 57 хиляди. Тази тенденция беше оспорена от омбудсмана, която твърди, че през първите четири месеца има лавинообразно нарастване на жалбите за неизплатени работни заплати. Вероятно става въпрос и за стари, заварени случаи, по които няма още решение на въпросите. Предложенията, които се правят на базата на постигнатия консенсус в Комисията са, освен за засилване на контролните функции на Главна инспекция по труда и промени в Гражданско-процесуалния кодекс, които да дадат възможност за по-бързо постигане на заповед за незабавно изпълнение, тоест на изпълнителния лист по по-бърза процедура и на базата на този изпълнителен лист работници и служители да имат право на съответните претенции. Разбира се, не на последно място са и промените в Закона за обществените поръчки, защото това, което предлагаме сега е на базата на предложенията, които са консенсусни. Работодателите, които имат задължения към работници и служители, да нямат право да участват в процедурите по обществените поръчки. Надявам се след приемането на тези предложения от Временната комисия проблемът, свързан с начислените, но неизплатени работни заплати да бъде минимизиран, а защо не и ликвидиран, защото, пак повтарям, това е един изключително сериозен социален проблем, който, надявам се, да намери своето решение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Адемов. Има ли реплики към изказването на господин Хасан Адемов? Няма. За следващо изказване – госпожа Дора Христова. Заповядайте.

Аз подкрепям изказванията на колегите, които бяха направени досега. Подкрепям изказването на господин Шопов, който даде много добра оценка за работата на Комисията, начело с госпожа Йорданова за конструктивната работа. Също така и оценката на господин Адемов. Инициативата на омбудсмана на Република България повдигна много важни за гражданите въпроси за необходимостта от преустановяване на случаите на експлоатация на българския работник. Трябва да имаме предвид, че за голяма част от тези работници и служители, които са с неизплатени заплати, това е единственият доход. Предложенията бяха подложени на широко обществено обсъждане, бяха предоставени становища и предложения за промяна на текстовете от редица институции и организации – от страна на работодателите, и от страна на работниците. „Воля“ подкрепя голяма част от предложените промени. Аз няма да се спирам на основните промени, които бяха предложени от Комисията, тъй като колегите ги посочиха, но искам да обърна и аз внимание, както тях, че изпълнителната власт трябва да има волята да ги преведе в действие и да ги направи работещи и полезни за всички страни в трудовия процес. Беше казано, че съществена промяна в предложените промени това е увеличаване на правомощията на Инспекцията по труда. Аз също искам да обърна внимание, че беше посочено от представителите в Комисията, от Изпълнителната агенция на Главна инспекция по труда беше посочено, че в момента кадрите им не достигат, а с увеличаване на техните правомощия или тази промяна, ако не се увеличи броят на служителите в Инспекцията по труда, просто тази промяна няма да бъде въведена в действие. Искам да обърна внимание, че при тази промяна има риск от сезиране на Инспекцията по труда от недобросъвестни работници и служители, за които единствената цел е да се възползват от тази промяна, ще бъде увреждането на интересите на работодателя. Поради тази причина контролният орган трябва да организира по такъв начин привеждането на новите си правомощия с действията си, които новия Закон му позволява да предприема, че това да не води до вреда на добросъвестните работодатели. Необходимо е правилно съблюдаване на Закона и коректно изпълнение на контролните функции на Инспекцията по труда в интерес на всички страни в трудовия процес. Практиката, която имам, показва, че много често това се извършва от недобросъвестни работници, които сезират Инспекцията по труда за осъществяване на такива проверки. Ние от Политическа партия „Воля“ подкрепихме и промените в Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Предложената законодателна промяна в тази разпоредба има за цел от Фонда за гарантиране на вземанията да се ползват работници и служители, които са прекратили трудовите си правоотношения с работодателя през последните шест месеца от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. Увеличаването от три месеца на шест месеца крие своите рискове, които се изразени в редица от становищата, с които Временната комисия разполага. Когато говорим за пари, плащани от бизнеса, няма значение той дали е малък, среден или голям, трябва да сме с ясното съзнание, че тези средства, чрез които се захранва Фонда, са събрани с цел да гарантират вземанията на работниците в случай на несъстоятелност, когато тя не е причинена с цел злоупотреба. Ние от Политическа партия „Воля“ имаме притеснения, че съществува възможност недобросъвестни работодатели да злоупотребят с тази законодателна промяна и множество новообразувани дружества под един и същ контрол да ползват този Фонд за покриване на задълженията им към работниците и по този начин да се доведе до източване на Фонда за гарантиране на вземанията. Никой от досега, които се изказаха, не обърна внимание, че вноските за този Фонд са правени за периода от 1 януари 2005 г. до края на 2010 г. От 2011 г. вече работодателите нямат задължения да правят вноски за Фонда, като към момента размерът на този Фонд е в размер на 257 млн. лв. При нас възниква въпросът: защо чак след седем години се насочи изключително внимание към този Фонд и кому станаха интересни тези 257 милиона? Ние от „Воля“ също предлагаме в Закона да се включат текстове, които да дават предимство на работниците, чиито работодатели са участвали солидарно с вноски във Фонда до 2010 г., тъй като на практика Фондът може да се източи от работодатели, които започват дейност след 2010 г. и не са участвали в събирането на тези 257 милиона във Фонда. Отделно от това ние смятаме, че трябва да се направи една добра икономическа обоснованост и задълбочен анализ дали Фондът след тези промени ще може да поеме това увеличение. И накрая да обобщя, че всички тези висящи въпроси остават в нас колебание дали тази законодателна промяна в Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се прави и се инициира в интерес на работниците и служителите или целта е източване на Фонда. Ето защо приканваме към задълбочено анализиране на въпросната разпоредба или поне поетапно увеличаване на срока от три на шест месеца, за да може да бъде направена една обективна и всеобхватна оценка на законодателната промяна. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, госпожо Христова. Имате думата за реплики, уважаеми народни представители, заповядайте. Няма реплики към изказването. Имате думата за изказвания, заповядайте.

Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати приключи своята дейност. Бих казала, че тя изпълни успешно своята задача, а именно да събере, обобщи и анализира данните за случаите на дължими, но неизплатени заплати от страна на работодателите. Идеята да се търси решение на проблема с неизплатените заплати заслужава внимание. Въпросът е обаче не само да констатираме проблема, защото ясно е, че проблем има, никой не го отрича, а как да намерим верните решения, точните законодателни текстове, които да намалят до минимум това порочно явление или общо казано,

не в името на някакви тясно партийни интереси, а в името на желанията от страна на всички народни представители от всички парламентарни групи чрез законодателни инициативи да въведем допълнителна защита за работниците и служителите при некоректност на работодателя, в резултат на което имаме и готов Законопроект за промени в Кодекса на труда, в Гражданския процесуален кодекс, в Търговския закон, в Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, и в Закона за обществените поръчки. Текстовете на Законопроекта са представени на вниманието на всички парламентарни групи за обсъждане и се надявам в най-кратки срокове Законопроектът да бъде внесен в Деловодството на Народното събрание. Това са, както беше казано от преждеговорившите, консенсусни текстове, по които членовете на Комисията сме се обединили с ясната презумпция, че между първо и второ четене ще бъдат внесени допълнителни текстове, по които отделните парламентарни групи имат различни становища. Проблемът с неизплатените заплати от недобросъвестни работодатели не е от вчера. Той е от десетилетия. Практиката показва, че най-засегнати са работещите в шивашкия бранш, в миннодобивната промишленост, в ресторантьорството и в търговията на дребно. Трябва да отбележим, че в годините назад са търсени решения на проблема. Правени са промени в законодателството, най-вече в трудовото законодателство, които да осигурят по-голяма защита на работниците и служителите при продължително забавяне или неизплащане на работни заплати, както и промени, свързани с повече рестрикции за некоректните работодатели. Тези промени се оказаха положителни, но явно и недостатъчни, защото, за съжаление, тази порочна практика продължава и до днес въпреки че тези случаи днес са по-малко, те са факт и показват, че проблем има. Анализът на констатираните случаи на забавени или неизплатени заплати показва, че са налице пропуски в законодателството, които дават възможност на непочтените и некоректните работодатели да се възползват от тях, като най-разпространената процедура, до която прибягват работодателите при възникване на финансови затруднения – прехвърляне на предприятието на друго лице, обикновено социално слабо. Неизплащането на възнагражденията е сериозен социален проблем, който лишава работника и служителя от средства за физическо оцеляване. Този проблем със забавянето на заплатите се задълбочи с началото на икономическа и финансова криза, когато хиляди предприятия, по данни на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, са със забавени възнаграждения. В резултат на това са предприети конкретни действия за преодоляване на този проблем, като контролът по заплащането на труда става един от приоритетните дейности на Главна инспекция по труда. В края на 2012 г. е разработен и въведен специален софтуер. Чрез него се събира цялата информация за проследяване на процеса на изплащане на трудовите възнаграждения в проверяваните предприятия. Това дава възможност да се извърши проверка веднага след изтичане на срока на даденото предписание, за да се види дали то е изпълнено. В резултат на активната дейност от страна на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и предприетите мерки в тази връзка, от 2012 г. до настоящия момент тези случаи с неизплатени заплати намаляват. В подкрепа на този факт е, че само за 2016 г. идентифицираните от контролните органи на Инспекцията предприятия със забавени възнаграждения, са 239, а сумата на забавените възнаграждения, установени към края на 2016 г., е 11,9 млн. лв., като през цялата 2016 г. са изплатени над 16 млн. лв. забавени заплати, включително за предходни години. Всичко това показва, че въпреки ограничения капацитет, с който работи Въпросът, който стоеше на вниманието на всички народни представители, членове на Комисията, е по какъв начин да решим този проблем и как да направим така, че рискът от неизплащане на заплати да бъде намален до минимум. Във връзка с преодоляването на съществуващия проблем със забавяне и неизплащането на трудовите възнаграждения излязохме с консенсусни предложения в Законопроекта, който смятам, че ще бъде внесен в най-скоро време. Законопроектът е в резултат от необходимостта от спешни промени в законодателството, уреждащи правата на работниците и служителите, и най-вече цели допълнителна защита при некоректност от страна на работодателите. Тази законодателна инициатива е в интерес на всички работници, включително и на лицата с прекратени правоотношения, които не са получили трудовите си възнаграждения или обезщетения от работодателя си. Ние от парламентарната група на ГЕРБ сме удовлетворени от дейността на Комисията, най-вече от факта, че нейната работа не се сведе само до идентификация и анализ на проблемите, свързани със случаите на неизплатени заплати, а действително предложихме законодателни мерки за преустановяване на тази порочна практика от недобросъвестни работодатели с цел да защитим

Няма реплики. Други изказвания има ли? Няма. Поради липса на заявки за изказвания прекратявам дискусията по Доклада на Комисията и преминаваме към гласуване. Моля народните представители да заемат местата си. Комисията е представила на Народното събрание следния „Проект! РЕШЕНИЕ по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати.“

Проектът за решение на Комисията е приет единодушно. Резултатът е забележителен сам по себе си. Благодаря. (Ръкопляскания.) Преминаваме към точка осма от нашия дневен ред: относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание На свое извънредно заседание, проведено на 5 юли 2017 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание на основание чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване прие с решение на 5 юли 2017 г. подадената оставка на досегашния управител на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов, заведена в Деловодството на Народното събрание под номер

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В хода на дискусията не бяха направени предложения по Проекта за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване, Комисията по здравеопазването единодушно с 21 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме следния „Проект! РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание:

Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в 5 дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи: придобити допълнителни специализации и квалификации; д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело; е) свидетелство за съдимост; ж) декларация по образец съгласно Приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, от Закона за здравното осигуряване; з) декларация по образец съгласно Приложение № 3 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 21, aл. 1, т. 2 – 5 от Закона за здравното осигуряване;

Раздел I, т. 1 и документите по Раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. 3. Юридически лица Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да бъдат поставени по време на изслушването срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия по здравеопазването, или по електронен път на адрес: health_conimittee@parliament.bg. 7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по здравеопазването. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване 1. Комисията по здравеопазването, в срок до 3 дни от изтичане на срока по Раздел I, т. 1, изпраща списък на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствието на правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. проверява представените документи. 3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган. 4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел I, т. 2. 5. След извършване на проверката, Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. V. Изслушване на кандидатите 1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по Раздел IV, т. 5. 2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор за управител на Националната здравноосигурителна каса в изложение до две минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути. 5. Председателят на Комисията по здравеопазването представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос и становище е до две минути. 6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути. 7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за изложението за всеки въпрос е до две минути. 8. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 7 в изложение до 10 минути. 9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията по здравеопазването изготвя и внася в Народното събрание доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса със съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. VI. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание 1.

Комисията по здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение до две минути. 4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3 Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите. 5. След приключване на разискванията, кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси в изложение до 10 минути. 6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 7. В случаите когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 9. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. 10. В случай че никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 11. В случай че и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“ Колеги, чухте Проекта за решение за приемане на правилата за предложения за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса. Откривам разискванията. Изказвания? Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване.

Гласували 139 народни представители: за 131, против няма, въздържали се 8. Приети са процедурните правила, както и четирите декларации, които са като приложение към Доклада.

на Закона за Българската агенция по безопасност на храните, № 702-01-5, внесен от Министерския съвет на 19 юни 2017 г., приет на първо гласуване на 21 юни 2017 г.“

ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народния представител Георги Станков, което е на основание чл. 84, ал. 2, изречение трето от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Не е обсъдено и гласувано.

Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

гласуване предложението на Комисията.

и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.“

Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 9 до 17 включително по доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В Закона за държавната собственост навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.“ Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване § 18 по доклада на Комисията. Гласували

По § 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 включително няма постъпили предложения. Комисията подкрепя текста на вносителя за тези параграфи. Имате ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 9 до 17 включително по доклада на Комисията. Гласували

„Министерството на земеделието, храните и горите“. 2. Навсякъде в закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието“, „министърът на земеделието и продоволствието“ и „министъра на земеделието и продоволствието“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32: „§ 32. В Закона за защитените територии (обн., ДВ, бр. ...) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“.“ Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 27 по доклада на Комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35: „§ 35. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. ...) в § 27 от Преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.“

Гласуваме § 40 по вносител, подкрепен от Комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41 : „§ 41. В Закона за лечебните растения (обн., ДВ, бр. …) навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството

30 и 31 включително няма постъпили предложения, няма предложения за редакция на Комисията. Комисията подкрепя текстовете на вносителя по тези параграфи.

„министъра на горите и опазване на природната среда“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“. 2. В останалите текстове на закона думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“

По параграфи 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64 няма постъпили предложения, нито предложения за редакция на Комисията. Комисията подкрепя текстовете

По параграфи 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 и 73 включително

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74: „§ 74. В Закона за Центъра за оценка на риска по хранителната верига навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министъра на земеделието и храните“ и „заместник-министри на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и „заместник-министри на земеделието, храните и горите“.“ Гласуваме § 74 по доклада на Комисията.

По параграфи 75 и 76 няма постъпили предложения, нито предложения за редакция на Комисията. Комисията подкрепя текстовете на вносителя за двата параграфа, които са последни в предложения Законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласуваме параграфи 75 и 76 по доклада на Комисията.

Някой от вносителите? Заповядайте, господин Станков.

С предложения Законопроект се предлагат изменения в разпоредбите на чл. 79 и чл. 82 относно фигурата на постоянния секретар на отбраната. Цели се преодоляване на съществуващи неясноти и непълноти в действащите разпоредби, които водят до противоречива практика при прилагането им, при възникване и прекратяване на правоотношенията с най-висшия държавен ръководител в Министерството на отбраната, респективно на правомощията му. Проекта ще се постигне пълна синхронизация между текстовете на този Закон и разпоредбите на Закона за държавния служител, по отношение изискванията за заемането, осъществяването на правомощията и прекратяване на правоотношенията с постоянния секретар на отбраната. Предлага се въвеждане на ясни кумулативно определени изисквания за заемане на длъжността „постоянен секретар“ на отбраната, като се отчитат предвидените изисквания за ранг и професионален опит в класификатора на длъжностите в администрацията. Акцентира се на наличието на професионален опит, ръководна длъжност в администрацията, част от които, и като държавен служител в Министерството на отбраната с цел осигуряването на възможност за познаване спецификата на дейността на ведомството. Възникването на правоотношенията с постоянният секретар на отбраната налага създаване на ясна процедура по неговия избор. Като сезираща законова разпоредба се изключва възможността за съдебен контрол върху решението на министъра на отбраната да утвърди или отхвърли предложения кандидат в Комисията за подбор. Новата редакция на чл. 82 е изготвена по аналогия с разпоредбите в Закона за Дипломатическата служба по отношение на постоянния секретар в Министерството на външните работи, и Закона за Министерството на вътрешните работи по отношение на административния секретар в МВР. Причина за предлаганото изменение е обстоятелството, че предвидените в настоящата редакция на чл. 82 от Закона хипотези за предсрочно прекратяване на правомощието на постоянния секретар на отбраната, не съвпадат със случаите на прекратяване на правоотношенията с този държавен служител. Част от тях са непълно възпроизведени, а други липсват – например налагане на наказание „уволнение“. Това води до невъзможност и сериозно затруднение при прилагането на посочената разпоредба. С новата алинея в чл. 136 се въвежда изискване за изслушване от Комисията по отбрана към Народното събрание на офицерите, предложени за удостояване с висше офицерско звание, преди разглеждане кандидатурата им от Министерския съвет. Предложението не влиза в противоречие и не нарушава съществуващите норми в чл. 22, ал. 2, т. 19, в смисъл на вмененото в Закона за общо ръководство на отбраната и въоръжените сили от Министерския съвет – чл. 27, т. 6 по отношение на регламентираните

Изслушването на офицерите от членовете на Комисията по отбрана е стъпка, произтичаща от статута и функциите на Комисията, като специализиран орган на Народното събрание. Нейното участие във формирането на отбранителната политика на и съдействие за прецизното й провеждане, предполага адекватна информираност за състоянието и перспективата на развитие на висшия команден състав. Предложението за допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили в Комисията по отбрана ще бъде осигурена по голяма прозрачност на стартиралия процес по удостояване на офицерите първо, и последващо висше военно звание,

и стимул за кандидатите да се представят по основния орган на Народното събрание по въпросите на отбраната и въоръжените сили, да отговорят на поставените въпроси и да развият визията си в изпълнение на бъдещи функционални задължения и отговорности по командването и управлението. Изслушването на Комисията по отбрана ще издигне формалния авторитет на висшето офицерско звание и без да повлияе върху решението на Министерския съвет, респективно и на президента на Републиката, ще даде пълен завършек на цялостния процес по удостояване на кандидата и заемането на съответната длъжност.

Госпожо Председател, колеги народни представители! Някак си кротко, тихо и като че ли без интерес се гледа на тези законопроекти. Аз ще говоря по втория, внесен от господин Попов и група народни представители, и няма да е кротко и тихо, ще е възпитано, но... Ще Ви дам аргументи защо да не подкрепяте този Законопроект.

Той е грубо нарушение на разделението на властите, кух закон, който не поражда правни последици, но е размахване на пръст към президентската институция. Този Законопроект заобикаля Конституцията и я нарушава. И сега ще кажа защо. В Конституцията на Република „Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет.” Това е фактическият състав в Конституцията – предложение на Министерския съвет и акт на президента. Със Закона, който предлагате, Вие допълвате Конституцията със закон, защото казвате, че „президентът може да издаде този акт едва след задължително изслушване на кандидатите в Комисията по отбрана.” Задължително! И то преди да стартира процедурата през Министерския съвет и през президента. Тоест към две части от фактическия състав на Конституцията със закон, което е абсолютно недопустимо, добавяте трета такава. Защо казвам, че този Закон е кух? Защото в самите мотиви сте записали, че той няма да повлиява на решенията на Министерския съвет и на президента. Тогава защо го правите? Няма да има правни последици, но приемаме специален закон за това. Сигурно ще направите и следваща крачка в опита си да ограничите президента. Ще предложите подобно нещо сигурно и за посланиците, и за дипломатите?! След като искате правомощието му да дава звание да минава през парламента на предварително изслушване – ами, ако ще прилагате еднакъв аршин, следващата седмица ще го приложите и за посланиците. Що за политика е това и за отношение? Защо го правите? И Вие сте написали в мотивите защо се прави това. Първо: „за да се издигне формалният авторитет на висшето офицерско звание”. Дами и господа народни представители, Армията и Църквата се единствените институции с положителен рейтинг. Армията има одобрение от 30%, а парламентът от 9%. Може ли някой да ми обясни как институция с 9% рейтинг ще издигне авторитета на такава с 30% рейтинг? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не, ще я свалите до нашата, за съжаление, с тези действия. Втори мотив, който сте записали: „за да има по-голяма прозрачност при връчването на званията“. Ами, то и сега може да има! Има Комисия по отбрана, има Правилник на парламента, в който се казва, че можете да поканите всеки да дойде и да го изслушате. Сега правите обаче задължително това да става със Закон и като част от фактическия състав на текста в Конституцията. Ако искате прозрачност, поканете ги тези хора, никой не Ви пречи! Правилникът Ви дава право – изслушайте ги, поканете журналисти, задавайте им въпроси. Не – трябва специален закон, за да кажем на президента: „Внимавай! Ние тук ще решаваме кого ще отсвирим и кого не, и ще ти отнемем правото ти да преценяваш на кого да даваш звания!“. Затова, ние няма да подкрепим този Закон по причините, които изтъкнах – и юридически, и фактически, и заради нарушаването на принципа на разделението на властите. Използвам обаче обсъждането на Закона. Обръщам се към премиера Борисов, защото нямаме илюзия, че зад това стои той. Това, че го внасят група народни представители на своя глава, е виц. Няма как да го направите без одобрението на премиера. Така че към него: спрете тази война с президента Радев! Спрете с всеки свой акт да разпалвате противопоставяне между институциите, защото това е вредно за държавността! Освен това нямате отсреща си господин Плевнелиев. Разберете го, колеги, най-накрая! Господин Цветанов онзи ден каза в реплика към президента Радев: „Не се опитвайте да вбивате клин между мен и господин Борисов. Други са опитвали и са се провалили!“. Клин няма. Те действат заедно! Сега пък моля да чуете и моите думи: не се опитвайте да опитомявате президента Радев! Няма да стане. Ще се провалите в това. Проваляйки се обаче в тази лична битка, ще съсипете държавата и държавността! Благодаря Ви, госпожо Нинова. За реплики? Заповядайте, господин Гаджев. ГАДЖЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Нинова! С удоволствие слушах Вашето изказване. Само има един малък проблем в него – президентът не може да назначи, ако Министерският съвет не му предложи по принцип. Тук не става въпрос някой да се меси в работата и процедурата. Даже, ако поговорите с колегите Ви от ресорната комисия, ще Видите, че ние постигнахме един консенсус там – въпросното изслушване да бъде след процедурата по удостояване. Така че това опасение го изчистихме между между нас в Комисията и съответно е ангажимент и от нашата политическа група, и от БСП да внесем подобни промени в Закона за второ четене. Едно на ръка. Второ, ако говорим за дипломатите, впрочем дипломатите и към момента са задължени да минават на изслушване в Комисията по външна политика и отдавна е желание от страна на БСП това нещо да стане със закон. Може да питате и господин Янаки Стоилов и господин Кристиан Вигенин, които отдавна са искали това нещо да влезе в Закона за

Уважаеми колега! Ние днес обсъждаме текст, който е внесен в залата и го четем. А тук пише: „Министерският съвет разглежда предложенията за удостояване на офицери с висши офицерски звания след изслушването им в Комисия по отбрана към Народното събрание“. Тоест, изслушването е преюдициално действие, заради което трябва да тръгне целият механизъм, а не след това, след като бъде одобрен. Тоест четем това, което сте подписали Вие от ГЕРБ. Мога да Ви кажа и кои: Константин Попов, Пламен Манушев, Пламен Нунев и така нататък. Първо е изслушването на Комисията по това предложение, след това Министерският съвет, след това президентът. По втория Ви аргумент и реплика. Защо трябва в специален закон да правите това, след като Правилникът и сега – и Правилникът е закон, Ви го позволява. Ами, викайте ги, изслушвайте ги – преди това, след това! Имате тази правна възможност, фактическа възможност. Задавайте им въпроси! Защо трябва специален закон, в който даже сте записали, че той няма да има ефект? Няма да повлиява на решението на Министерския съвет, няма да повлиява на решението на президента. Защо Ви е това тогава, като можете да го правите нормално без изключителен закон. Това е извънредно законодателство. За какво е? Ами, съвсем нормално навежда на мисълта за какво, особено когато нарушава Конституцията – за ограничаване правомощията на президента. Заобиколно, през закон! И сега да Ви кажа – ако приемете този текст, с който допълвате конституционен текст, 48 подписа, не 80 подписа – 48 са необходими, но ще имате 80, и ако това се приеме, отивате в Конституционния съд. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Колеги, тъй като е 11,29 ч., давам 30 минути почивка и след това ще продължим с разискванията по Законопроекта.